Josip (SDP)** a/ Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije; b/ Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Odredbom članka 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti određeno je da Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove Upravnog vijeća članove Upravnog vijeća HERA-e. Prijedlog akta ste primili. Želite li? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Đuro Popijač. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Izgleda da vas jedino ja dijelim od kraja današnje sjednice jel' pa ću biti Da evo kolega koji će davati replike, ali neka. Opet će moja biti zadnja što se tiče rasprava. Pa moram reći evo u odnosu na prethodnu temu i raspravu oko struke ja zaista ovdje moram reći da se ipak čini da bi ovo trebao biti pravi čovjek na pravom mjestu, barem što se tiče kompetencija i referenci. Dakle, gospodin Jureković je dipl.ing. strojarstva sa ozbiljnom profesionalnom karijerom iza sebe i 2011. godine je i bio imenovan kao član Upravnog vijeća. Dakle, ima i već 3, 4 godine a i dosadašnji je

Tim više što je, što se tiče same regulacije energetskog sektora u proteklom višegodišnjem periodu dominantno je se događali procesi u smislu usklađivanja s pravilima, uvjetima energetskog tržišta EU i i prvenstveno preuzimanje zakonskog okvira, jedinstvenog unutrašnjeg tržišta EU što je manje više i prošla Vlada, a i u toku ove 2,5 godine učinjeno. Isto tako praktičnom otvaranju tržišta električne energije i prirodnog plina, i uključivanju ekspanzije obnovljivih izvora u praksu tržišta električne energije. Da, previše ne raspravljamo sada samo o, i uopće o stanju energetskog sektora, o tome bi vjerojatno trebalo jedna posebna saborska rasprava što se u ovom segmentu događa, ali važno je dosjetiti pogotovo što se tiče liberalizacije. U području tržišta električne energije, a na cijelom tom sektoru nažalost, osim regulatornog okvira koje je manje-više prepisan ili usklađen formalno sa smjernicama i onim što se moralo učiniti nije se dogodilo ništa, niti se provela daljnja transformacija hrvatske elektroprivrede niti je hrvatska elektroprivreda ozbiljnije pripremljena za tržišnu utakmicu, već je ovog momenta preko 20% trgovine u rukama drugih operatera, a o investicijama ne treba ni govoriti. Dakle, od bombastičnih cunamija investicija u sektoru električne energije osim zamjena drvenih bandera sa betonskima, u Hrvatskoj elektroenergetici se ne događa ništa. Dakle, niti novi izbori, osim onih dio privatnih investicija, nešto u obnovljive izvore, a od velikih investicija u elektroenergetiku naravno velika, velika 0. Što se tiče liberalizacije, moram podsjetiti, pogotovo tržišta plina, na dvije stvari, jedna je da smo deregulirali tržište plina 2012. godine da bi ga ponovno za godinu i po dana čini mi se zadnjim izmjenama Zakona o tržištu plina ponovno regulirali. I opet se je uveo monopol za kućanstva, ali sad umjesto prirodnog plina dali smo taj monopol Hrvatskoj elektroprivredi. I umjesto da Hrvatska elektroprivreda razvija energetski sektor, sad će se uvozom plina. Osim one kompanije koja je to dosada 50 godina radila. I rezultat je toga da su odlukom Vlade prodali prodali rezerve plina iz skladišta u Koli po cijeni koja je direktno prouzročila trošak preko, kako to kažu 200 milijuna kuna do sadašnjem opskrbljivaču odnosno uvozniku, odnosno proizvođaču INA-i, odnosno prirodnom plinu. Iz kog razloga se to čini i zašto se to radi možemo i samo pretpostaviti s obzirom na sve okolnosti i događaje da u 2,5 godine se nije uspjelo ništa dogovoriti sa MOL-om oko INA-e kao strateškim partnerom, a izgleda da i sva petljavina oko cijelog tog sektora i naftnog i plinskog i energetskog sektora u cjelini ćemo imati u budućnosti vrlo vrlo velikih problema. Ali što se tiče ovog djela Hrvatske energetske regulatorne agencije, imenovanja predsjednika upravnog vijeća mislim da nema razloga da i mi to ne podržimo. Hvala. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega, ne mogu biti zadnji, vi imate pravo na odgovor na repliku pa ću vam zadovoljit to za današnji dan da odete na vikend sa zadnjom raspravom. Dakle, kad vi kažete već 2,5 godine ta petljavina oko INA-e nije riješena, mislim o čemu mi pričamo opće? Mislim nakon predaje upravljanja MOL-u, nakon presude Vrhovnog suda, nakon, sasvim jasno da je bilo korupcije i davanja u tom segmentu u odnosu na MOL. i sada vi kažete da mi petljavimo, a Vlada Republike Hrvatske se postavila i jasno i čisto, i to je apsolutno nedvosmisleno i u javnosti, i zaštiti nacionalnih interesa. A vi kažete da je to petljavina, pa to je u odnosu na ono što ste vi radili je petljavina.

u skladu sa ugovorom kakav god da je bio od 2009. godine, stajalo je da se tek nakon isteka dvije godine pregovori oko kondicije ugovora mogu otvoriti. I mi smo to u 6 mjesecu 2011. učinili. je naravno žao što ja iza toga sam bio ministar još samo nekoliko mjeseci, ali koliko se sjećam ostavljena je cijela platforma, to je dokumentirano u prepiskama između Ministarstva i MOL-A na kojoj se je u ovom vremenu moglo to i završiti neovisno naravno o samim sudskim procesima koje vi s pravom i spominjete. Ali čini mi se da ipak, evo skoro 3 godine bilo dovoljno vremena da se to sa MOL-om dogovori jer na kraju krajeva vidimo koliku katastrofalnu štetu je pretrpjela ta naftna kompanija i još uvijek sa nepoznatim završetkom. Hvala lijepa. I još sad nekoliko informacija. Pročišćeni dnevni red vam je objavljen na stranicama Hrvatskog sabora. Radit ćemo u ponedjeljak, nastavit sa prijedlogom odluke u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara i radit ćemo točke koje smo danas uvrstili u dnevni red. Ugodan vikend. Doviđenja. Hvala